- Prijedlogom odluke o davanju vjerodostojnog tumačenja članka 35. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", br. 157/13) Prijedlog odluke dostavio je Odbor za zakonodavstvo. Materijal ste primili na klupe. U ime predlagatelja predsjednica Odbora Ingrid Antičević-Marinović, uvodno obrazloženje. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo kao predsjednica Odbora za zakonodavstvo pročitat ću izvješće po prijedlogu, o prijedlogu za davanje vjerodostojnog tumačenja članka 35. Zakona o mirovinskom osiguranju koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnio Klub zastupnika HSU aktom od 16. ožujka 2015. godine. Odbor za zakonodavstvo na svojoj je 117. sjednici održanoj 20. svibnja 2015. godine razmotrio Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 35. Zakona o mirovinskom osiguranju, Narodne novine br. 157/2013., 151/14. i 33/15., koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnio Klub zastupnika HSU-a. Odbor za zakonodavstvo razmotrio je mišljenje Vlade RH od 16. travnja 2015. godine kojim se ocjenjuje da je odredba članka 35. Zakona o mirovinskom osiguranju jasna i precizna te da nema potrebe za njezinim vjerodostojnim tumačenjem. Odboru za zakonodavstvo nije dostavljeno mišljenje matičnog radnog tijela Hrvatskog sabora. Nakon rasprave odbor je jednoglasno utvrdio da prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja nije osnovan jer se u biti predlaže brisanje stavka 2. u članku 35. navedenog zakona te radi toga se predlaže Hrvatskom saboru da donese odluku o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 35. Zakona o mirovinskom osiguranju. Sukladno odredbi članka 210. stavka 3. Poslovnika Hrvatskog sabora odbor izvješćuje Hrvatski sabor o svom stajalištu i podnosi ovaj prijedlog za nedavanje vjerodostojnog tumačenja. Dozvolite da vam sad taj prijedlog pročitam. nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 35. Zakona o mirovinskom osiguranju, Narodne novine br. 157/2013., 151/14. i 33/15., "Podnositelj prijedloga za davanje vjerodostojnog tumačenja u biti predlaže da se u članku 35. Zakona o mirovinskom osiguranju izostavi, izbriše odredba stavka 2. što predstavlja izmjenu navedenog zakona što nije moguće učiniti nikakvim pa ni vjerodostojnim tumačenjem. Inače rješenje sadržano u toj odredbi predstavlja jedno od rješenja za koje se opredijelio Hrvatski sabor u postupku utvrđivanja mirovinskog sustava donošenjem Zakona o mirovinskom osiguranju što se dakako ne može mijenjati vjerodostojnim tumačenjem." Možda evo samo još jedna napomena, nego samo izmjenom zakona.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. U ime kluba mogu reći da se slažem sa mišljenjem odbora da je nemoguće brisati članak 2. i tako dati tumačenje. I mislim da odbor drukčije ni nije mogao zaključiti. Ali se isto tako slažem sa predlagačem da je nepravda učinjena i nema dvojbe da onaj tko radi 65 godina i ima 44 godine radnog staža je zakinut, nepravedno zakinut u odnosu na onoga koji je ostvario 60 godina života, 41 godinu staža i onda je nagrađen ako je nastavio raditi do 65 I to nije ravnopravno, to je jednostavno greška u zakonu. Greška u zakonu koja se nije trebala ispravljati tumačenjem nego popravkom zakona. I mislim da rješenje zaista mora biti popravak zakona jer je neprihvatljivo da nam građani sa ja bih rekao istim radnim stažem neki imaju nagradu do 9% uvećanu mirovinu, a drugi dapače zato što je odradio i puni mirovinski staž nema. Koliko god su to rijetki primjeri mislim da bi to trebali promijeniti. Ali naravno, sad je pitanje što Vlada misli? A ja bih rekao da i Vlada isto to misli iako malo drukčije piše u svom obrazloženju jer Vlada veli da je u redu da se nagrade radnici koji rade duže radno vrijeme i da to duže radno vrijeme znači njegov veći doprinos u mirovinski staž. Što se ja baš ne bih složio sa tim tumačenjem. Jer ako su oba radili 44 godine oni su podjednako dali u mirovinski staž. Znači i onaj tko je navršio 65. i onaj tko je navršio 60. plus dodatne 4 godine. I u biti gdje je greška u zakonu? U biti greška u zakonu je što mi vrednujemo godine godine starosti, a ne godine rada. I u biti mi bi morali nagraditi godine rada. Znači, svi oni koji rade duže od 41 godinu, što je negdje ona konačna granica da netko mora imati 60 godina i 41 godinu staža, znači sve iznad 41 godinu mi bi trebali nagraditi. I u biti mi morali drukčije razmišljati o promjeni ovog zakona. Pa možda je najbolje da predlagač i da prijedlog izmjena i dopuna samog zakona i da u biti promijenimo da nagrađujemo 0,5% ne godine života nego godine staža iznad 41 godine. I tada ćemo u ravnopravni odnos staviti i onoga sa 60. godina i onoga ili obrnuto, onog sa 64 godine 11 mjeseci i 29 dana. I tada smo riješili problem. Ali to više nije predmet tumačenja, to je predmet izmjena i dopuna i popravka zakona da mi zaista građanima omogućujemo ravnopravni odnos, da na bazi svoga rada budu i ravnopravno nagrađeni. to znači svi oni koji iznad 41 godine ostvare 2, 3, 4 godine imaju pravo na 0,5% po mjesecu rada, a ne života. I tada smo ispravili cijelu nepravdu koju smo ovdje utvrdili. Znači, nije problem članak 33. i 35. nego je problem članak 85. istog zakona koji u biti nagrađuje godine života a ne godine staža. Prema tome, teško da možemo osporiti mišljenje odbora ono je zaista utemeljeno na tome što je zahtjev postavljen na izmjeni zakona a ne tumačenju i u biti ne treba dirati članke 35.i 33.nego članak 85.i 0,5 po mjesecu na graditi za rad a ne godine života i mislim da ćemo tako ispraviti nepravdu i da ćemo naći rješenje. Prema tome, po meni prihvatit ćemo prijedlog odbora jel ne možemo drukčije a sugestija predlagaču da da ide sa izmjenom članka 85.istog zakona i vjerujem da će on dobiti i potporu i same Vlade, jer Vlada u svom obrazloženju vrlo jasno navodi da treba nagraditi onoga tko duže uplaćuje. Pa ja tvrdim svi oni koji iznad 41 godinu uplaćuju treba ih jednako nagraditi.

Slažem se i da sa ovakvim rješenjem zakona postoji jedna nepravda ali nešto što niste rekli a to je da ljudi mogu birati hoće li po jednoj ili po drugoj osnovi ići u mirovinu. Ali najveća nepravda koja je napravljena, napravljena je kad je donesen ovaj zakona na način da oni koji su po prijašnjem zakonu imali preko 41 i 44 godine neki mirovinu mirovinu išli su i prijevremenu mirovinu, penalizirani su i trajno im je umanjena mirovina. Kad je donesen ovaj zakon predlagali smo amandman da se tima svima, njih je oko 10 koji su trajno oštećeni i gube, da se njima preračunaju na dan donošenja stupanja na snagu zakona nikakve retroaktivne unazad da im se isplaćuju nekakvi zaostaci, samo da se izjednače u svim pravima jel je njima nanesena najveća nepravda. Pa predlagač toga nije prihvatio. Ali je najgore u svemu tome i sindikat umirovljenika je bio na taj amandman suzdržan što mislim da je, a tim ljudima je najveća nepravda donesena. **Batinić, Milorad Slažem se sa svojim kolegom da su umirovljenici ti koji imaju vrlo male mirovine i trajni problem u Hrvatskoj i onog tko upravlja proračunom bit će kako riješiti mirovine, a u biti u isto vrijeme najveći deficit u hrvatskom proračunu je u mirovinskom sustavu 17,5 milijardi iz godinu u godinu ili skoro 4% BDP-a nam je u deficitu mirovinski sustav. Ali ja smatram da pravda i pomoć ljudima i građanima Hrvatske je najvažnija. Ja bi se isto složio s vama da bi vaš amandman trebalo prihvatiti neovisno na nedostatak novca jer je to manji broj ljudi o kojima se radi, a budimo iskreni novi zakon koji je donesen njima bi bio u korist. I mislim da je to trebalo ne retroaktivno nego izdati nova rješenja temeljem novog zakona. Nažalost nije prošao amandman, ali se može uvijek ponoviti taj prijedlog pa valjda će pravde bit i to je moj prijedlog ponovimo ponovno to sa jednim od dodataka na postojeći zakon pa ćemo zaista riješiti i te načine. Kad govorimo o tome birati ili ne birati, mi uvijek moramo znati da ljudi znaju i pogrešno odabrati ali mi moramo biti ti koji ćemo imati pravedan sustav. Mislim da nagrađivanje prema godinama života nije pravedan sustav. Ako je mirovinski sustav nagradite rad. I mi moramo shvatiti da nagrađivanje rada je bitno. I zato izmjenom članka 85.o kojem ćemo imati plus 0,5 po mjesecu za rad rad iznad 41 godine je ravnopravno i ja bi rekao pravedno. I zato je to kvalitetnije rješenje. Pa prema tome slažem se i s vama da bi bilo dobro da ponovno predlagač predloži i ovu dopunu. Sljedeći za raspravu u ime kluba nezavisnih Damir Kajin. Nema ga, gubi pravo na raspravu. U ime Kluba zastupnika HSU-a Željko Šemper. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa prije nego pojasnim razloge našeg prijedloga kluba HSU-a za davanjem vjerodostojnog tumačenja članka 35. Zakona o mirovinskom osiguranju moram spomenuti dvije definicije iz plana 21 iz mirovinskog osiguranja što je bio rezultat inicijative HSU-a. Prva definicija je bila da ćemo više vrednovati dugogodišnje osiguranje odnosno dulji staž. A drugo, zavisno od toga zalagat ćemo se za nagrađivanje duljeg staža od punog koji je određen kao 41 godina. Bez obzira što u ovoj sabornici često slušamo kako je plan 21 mrtav ili ga više nemam ja moram konstatirati da je u segmentu mirovinskog osiguranja u prve tri godine ovog mandata plan 21 realiziran sa 75%. Prva definicija vrednovanja dugogodišnjeg staža realizirano je u novom članku 35.u kojem se kaže "Pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 41 godinu staža." A drugom definicijom o nagrađivanju dugogodišnjeg staža realizirana je u članku 85.stavku 4.gdje se za svaki mjesec staža nakon 60 godine života polazni faktor povećava za 0,15%. Institut starosne mirovine uz uvjet 60-41 odlično je rješenje za one koji su u svijet rada došli sa sa 17 ili 18 godina, a kada bi htjeli u starosnu mirovinu sa 65 godina života morali bi odraditi 47 ili 48 godina staža što je nemoguće. Zbog toga se člankom 85.stavku 4.na odgovarajući način vrednuje duži rad i dugotrajna uplata doprinosa. Razlog zahtjeva za tumačenje članka 35. Zakona o mirovinskom je stavak 2.u članku 35.jer 35.jer sada u Zakonu o mirovinskom osiguravanju postoji dvije vrste starosnih mirovina, redovna po članku 33., 65 godina života i 15 godina staža i starosna mirovina za dugogodišnjeg osiguranika sa 60 godina života i minimalno 41 godine staža. U stavku 2.članku 35.se kaže da u redovnu starosnu mirovinu ide radnik kada navrši 65 godina života, a može imati 41, 42 ili više godina staža. Meni je logično da svaki radnik u starosnu mirovinu po članku 35.znači za dugogodišnje osiguranje treba ići onaj tko ima mirovinu minimalno 41 godinu staža i minimalno 60 godina života. Potpuno se slažem s mišljenjem Vlade RH da je sadašnja odredba članka 35. Zakona o mirovinskom jasna i precizna i tako je primjenjuje HZMO. Slažem se i sa obrazloženjem Slažem se i sa obrazloženjem Odbor za zakonodavstvo koji ne može dati vjerodostojno tumačenje jer se njime ne može brisati stavak 2. članka 35. S obzirom da smo praktički ovim zahtjevom u neku ruku napravili grešku u koracima, nama preostaje da u redovnoj saborskoj proceduri predložimo izmjenu Zakona o mirovinskom osiguranju odnosno brisanje stavka 2. u članku 35.i da u slučaju prihvaćanja takve izmjene

Pri kraju moram pojasniti zbog čega se ne mogu složiti s dosadašnjom primjenom zakona odnosno posljedicama za korisnike mirovine, a oni su vrlo nelogične. Da se za odlazak u mirovinu sa 64 godine i 11 mjeseci i 29 dana i naravno s 41 godinom staža ide u mirovinu po članku 35. i zato dobije bonus do 9%, a da se za odlazak u mirovinu sa 65 na 65. rođendan sa isto 41 godinom staža ide u redovnu starosnu mirovinu po članku 33. i dobije bonus od nula kuna. Na kraju se moram referirati na konstataciju o mišljenju Vlade RH gdje se kaže da se ne može govoriti o diskriminaciji jer u našem prijedlogu za tumačenje i zahtjevom za tumačenje iz članka 35.nigdje nije spomenuta diskriminacija. Dobro je vidjeti kakve su posljedice, primjene i odlične efekte novog instituta starosna mirovina za dugogodišnji staž. Od 1.1.2014.godine zaključno sa 31.ožujka ove godine imali smo u mirovini 6.325 korisnika mirovine s prosječnom mirovinom od 3.500 tisuće i s prosječnim stažem od 42 godine i 10 mjeseci. Sve ovo govori da je ovaj institut napravio puno dobrog i da je praktički vrednovao taj duži staž. Ovim primjedbama, a i onim što smo rekli da ćemo vjerojatno izmjenama zakona pokušati ono što je trebalo u prvom momentu, a ne tumačenjem zakona. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Silvano Hrelja. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege. Pa naravno da ćemo poštivati mišljenje Odbora za zakonodavstvo iako treba mi ćemo naći nove puteve za riješiti ovaj problem. problem možda djeluje možda više bizarno nego ozbiljno, ali je činjenica da ne samo da žene koje uđu rano u svijet rada nego i muškarci koji su ušli sa 15 godina u svijet rada pa makar bili u vojsci 2, 3 godine oni do 70.mogu 70.mogu napraviti čak 52 godine radnog staža, a to nije baš beznačajno. Ali gledajte po sadašnjim zakonskim odredbama nakon 41. godine staža i 60. godine života za svaku godinu do 65. oni primaju po svakom mjesecu 0,15% uvećanja i to se može limitirati na 10 na 12% ali bi to trebalo produljiti. Što ako on radi do poslije 65. godine? E onda nema više, onda se opet vraća na početak. Dakle loptica se opet vraća na početak i poslije 65. počinje opet teći 0,15 po mjesecu uvećanja pozitivne stimulacije za što dulji ostanak u svijetu rada jer u mirovinskom osiguranju je najznačajnije, pazite mi govorimo o prvom stupu generacijske solidarnosti o mirovinskom osiguranju, a u osiguranju izlazi dakle ono što se dobiva mora biti pokriveno ulazima, dakle godinama uplate doprinosa i visini uplate doprinosa. E sada, mi i u sadašnjoj situaciji znamo ukoliko imamo dobro informirane građane da neće biti velike štete jer ako svi službenici rade kako valja oni će ih upozoriti da prije 65. godine će dobiti više ako idu mjesec dana prije 65.u mirovinu svi ovi korisnici sa dugogodišnjim stažem odnosno ako čekaju 65. godina i 1 dan da će dobiti 9% manje. Međutim da bi mi imali tako kvalitetnu javnu upravu moramo doći do onih preduvjeta koje smo sinoć razgovarali ovdje o Strategiji razvoja javne uprave do 2020.godine, a to je moramo priznati mrkva na dugom štapu. I ne možemo raditi zakonska rješenja i pouzdati se na vjeru da će svi javni službenici davati informacije koje će ići u korist građana što bi oni po svojoj profesiji trebali ali ipak se radi o međuljudskim odnosima gdje netko može biti zavidan nekom drugom, gdje može biti ljubomoran, gdje može zaboraviti, gdje može nešto napraviti iz nehata i nama je čovjek oštećen. Mi u ovom trenutku imamo jednu i jedinu povlasticu koju imaju oni ljudi sa 65, koji idu u mirovinu u punu starosnu mirovinu iznad 65 godina. Dakle ako nastave raditi a mogu imati i manje od 41 godine staža oni će po mjesecu dobiti 0,15. I drugu, stvarno novu povlasticu ili novo kvalitetno pravo je da mogu takvi ljudi, mogu imati, dakle raditi u 66 sa 37 godina staža, ostvarili su mirovinu, tu mirovinu ne moraju zamrznuti i mogu dalje raditi ukoliko ima posla za njihove vještine i znanja do 4 sata dnevno. Mi imamo iskustva drugih zemalja, npr. Bugari su pustili da svi korisnici i prijevremene i invalidske, dakle starosne mirovine ukoliko ima mjesta na tržištu rada da rade i to bez ograničenja, bez 4 sata pod uvjetom da plaćaju poreze i doprinose. Dakle taj umirovljenik ako radi on je najbolji platiša i poreza i doprinosa. I naravno ako doprinosima stvori novo pravo da će mu se korigirati mirovina. sporo napredujemo i sporo mijenjamo ovaj naš mirovinski sustav su ovo bili kvalitetni iskoraci kod donošenja ovog zakona i mislimo da je nama zadatak da i dalje nastojimo to poboljšavati. Naša aktivnost nije bila usmjerena ni ne znam, nije bila nikako destruktivna kao što i naše političko djelovanje nije nikada bilo destruktivno nego je uvijek bilo usmjereno ka poboljšanju prava umirovljenika ali na način da to bude, da tu ne bude diskriminacije nego da to bude uzajamnost ali i doza jednakosti. Naravno, gledajte, mi danas govorimo o nečemu što smo uveli u mirovinski sustav nakon punih dakle 14 godina, od 1999. broj godina staža nije značio ništa. Mogli ste imati, ja sam imao gospođu koja je sa 54 godine staža išla u mirovinu. Mogli ste imati ne znam koliko godina staža ako ste imali manje od 65 godina muškarac ili od 60 godina žena vi ste bili penalizirani i to doživotno. I jučer čujem od Svjetske banke, od njihovih eksperata da treba demotivirati ljude da odlaze u prijevremenu mirovinu. Ma kuda ćeš ga više demotivirati ako nema dovoljno staža, za 5 godina ranijeg odlaska u mirovinu on doživotno gubi 20,4% mirovine. Kuda ćeš ga više demotivirati? Pa ja ne znam tko ne vidi pored zdravih očiju u ovoj državi da ljudi ne biraju odlazak u prijevremenu mirovinu jer im se to isplati, jer imaju dodatni biznis nego zato što moraju jer propadaju poduzeća, jer su šikanirani, jer ne mogu više izdržati pritiske pritiske na poslu jer se od njih traži što više posla za što manje novaca. Ne razumijem sve te eksperte gdje oni žive, u kojoj zemlji oni žive da govore da treba obeshrabriti ljude da idu u prijevremenu mirovinu. Pa ljudi moji nitko dobrovoljno ne ide koristiti jedan institut a da pri tome trajno, doživotno gubi 20,4%. Ma ne on, ako slučajno iza njega ostaje njegova udovica, ako se radi o muškarcu, od njegove mirovine se računa njezina poslije osnovica za obiteljsku mirovinu. Tu je za generacije trajni gubitak. I mi smo ovim zakonom koji je podložan svim kritikama, ja prihvaćam i ono što je rekao i gospodin Linić i gospodin Tušak, nije to idealno, možda se moglo više, to ovisi o financijama, ali je činjenica što si moramo priznati da smo dvije kvalitetne nove stvari uveli unutra. Da godine radnog staža, godine uplata doprinosa su ponovno nakon 14 godina dobile određenu vrijednost u mirovinskom sustavu, odnosno u sustavu mirovinskog osiguranja Hrvatske i ponavljati ću, mirovinsko osiguranje, mirovinsko osiguranje, da svi shvate da to nije socijalno socijalno davanje države ljudima, da je to nešto što je zarađeno, što je stvoreno pravo godinama, stvara se desetljećima ta razina prava i to nitko nema pravo obezvrjeđivati. Dakle kvalitetna novina u ovom zakonu je da smo ponovno vrednovali radni staž ali bogme i da smo dozvolili da onaj koji je jednom otišao u mirovinu, u zasluženu starosnu mirovinu da može i raditi a da pri tome ne mora zamrzavati mirovinu. uveli smo jedno novo načelo jednom umirovljenik, do kraja života umirovljenik. Da li se to može proširiti kao što sam rekao, kao što su iskustva drugih zemalja o tome treba razgovarati. Ministarstvo financija je uvijek pozvano pozvano razgovarati, ne samo Ministarstvo rada, o ovim stvarima, jer kod njih se najprije vidi ulaz, izlaz. Još bi mi puno prava mogli ugraditi u mirovinski sustav po po načelu međugeneracijske solidarnosti. I kada bi i naši sindikati htjeli razmišljati da će sutra i oni biti umirovljenici i da si ono što si stvore sada za vrijeme rada da će ih čekati kada dođu u mirovinu. Znate zašto slovenski umirovljenici primaju regres? Pa zato što radnici na svoj regres plaćaju doprinos, ne plaćaju poreze kao ni u Hrvatskoj, to su neoporezivi izdaci ali plaćaju doprinos. Dakle radnici su si pripremili teren da kada budu u mirovini imaju jednako, da kada budu imaju pravo na jedan dignitet života. Dakle imamo primjera koliko god hoćemo, mi to znamo. Ja znam da smo limitirani financijskim mogućnostima ali nije sve u financijskim mogućnostima. Puno je toga, puno problema treba riješiti kroz razmišljanje i planiranje budućnosti, kako želimo danas da sutra imamo budućnost kada budemo u mirovini a ne čekati i čekati da li će lonac biti pun ili prazan. Nikad neće biti pun, uvijek će biti malo u proračunu i nikad ne bude novaca da kaže umirovljenici mi vas volimo i mi ćemo dati. Prema tome, što si stvorimo to ćemo imati i zato ću ja neprestano govoriti da u mirovinskom, sustavu mirovinskog osiguranja treba vrednovati ono što je plaćeno kroz doprinose i godine naravno uz poštivanje načela solidarnosti i uzajamnosti. Hvala lijepa. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Za danas toliko. Sutra krećemo sa Izvješćem o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2014. godinu. Želim vam ugodan nastavak dana. Hvala